Има кворум, откривам заседанието. Колеги, преминаваме към

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за излъчване на гласуването по настоящата точка от дневния ред по Националната телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов. Коректно предложение, защото във вторник сме гласували да предаваме по телевизията само дебатите. Моля, гласувайте.

Гласували 229 народни представители: за 228, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Декларация от името на група – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри от Кабинета! Госпожо Председател, вчера от името на парламента направихте изявление по повод политическа оценка, дадена от държавния глава, за характера на По този повод Вие заявихте, че ниският рейтинг на парламента се дължи на системните атаки на президента и на негативните оценки, които той дава на нашата институция. ПРЕДСЕДАТЕЛ Ние възразяваме срещу Вашето поведение и срещу опита да дадете отговор от името на целия парламент, тъй като във Вашето изказване Вие сте заявили, че в парламента присъстват различни парламентарни групи, с различни програми и когато народните представители гласуват, гласуват от името на своите групи. Тоест, Вие сте представител на ГЕРБ в случая, макар и председател на Народното събрание, и не можете да изразите такава колективна оценка. Втори въпрос. Ниският рейтинг на парламента се дължи на действията на самото народно представителство, както и на Председателството на парламента. На първо място, отсъствието на дебати по ключови законопроекти, които минават през Народното събрание, по които партията, която води парламентарното мнозинство, дори не взима думата. Това не може да бъде парламентаризъм. Вторият въпрос, нарушаването на Правилника на Народното събрание, какъвто беше случаят с приемането на републиканския бюджет, включително от ръководството на самото Народно събрание, само и само да се прокара волята на парламентарното мнозинство. третият въпрос, когато се обсъжда съдбата на правителството, вота и обвиненията на опозицията по повод на сериозни аргументи, внесени във връзка с борбата с корупцията, министър-председателят отсъства на дебатите и отсъства на гласуването. Това подкопава рейтинга на парламента, това създава усещането в българските избиратели, че парламентът не е институцията, където се решават политическите въпроси на държавата. Използвам случая да поканим министър-председателя да присъства на гласуването. (Шум и реплики.) Неговото отсъствие унижава парламента, срива рейтинга и променя характера на републиката. Оценката на държавния глава е правилна.

декларация от името на парламентарна група. Аз смятам, че беше задължение на председателя на българския парламент да се противопостави в опитите на президента да злепоставя и да уронва престижа на българския парламент. Защото България е парламентарна република и смятаме, че подобен подход за системното унижаване на парламента и на парламентарната институция не прави чест на човека, който трябва да бъде обединител на нацията. Защото във вчерашните изказвания ние не чухме нищо, което да е свързано с неговата полезност за последната една година, а чухме това, с което всъщност той допринася за разделение на нацията и за противопоставяне на институциите. Що се касае до желанието на определени народни представители от БСП за това, че премиерът трябва да бъде в днешния ден за гласуване, мога да Ви кажа, че премиерът Борисов изпълнява ангажиментите си от Международната програма по Председателството и днес сутринта, дори и в момента лети за форума в Давос. Така че от тази гледна точка Ви моля: нека да не спекулираме и нека действително да дадем заслуженото на премиера, неговото лидерство, което има в момента в Европейския съюз, уважението и респекта, които имат европейските лидери към България, благодарение на общите усилия на всички тези политици, които мислят за доброто представяне на България в тези шест месеца.(Ръкопляскания които темата „Председателство“ Ви е далечна. Вие сте тези, които говорите за референдум и Вие сте тези, които през тези години, когато сме имали възможност да взимаме решения на база референдум, проведен, подкрепен от около 3 милиона български граждани, Вие сте против, а днес говорите за референдума, как трябва да бъде формата за допитване до обществото. В 10,00 ч. ние ще направим трибунка, на която ще изразим и мнението си по всичко това, което в последните няколко дни се дирижира от страна на БСП, за да може действително тези, които искаха и подкрепяха, и желаеха да бъде приета Истанбулската конвенция, днес говорят абсолютно различни тези, но това ще бъде изложено, разбира се, с фактите, които бяха доказани за начина Ви за комуникиране с КТБ и хора, които са я посещавали. И Вие говорите за корупция?! Уважаеми колеги, нека да бъдем обективни във фактите, защото това, което каза колегата Делян Добрев, смятам, че трябваше просто само да замълчите и да кажете едно голямо „Извинявайте!“. Що се касае до това кога трябва да бъде направен дебатът и това, кога трябва да бъде направено гласуването, моля Ви, прочетете Правилника за организацията Имаме срокове, в които трябва да се съобразим, след като е внесен вотът на недоверие – 7-дневен е срокът, за да се проведе необходимият дебат, и 24 часа, след като бъде приключен дебатът, да бъде направено гласуването. Ако бяхте ни попитали какви са ангажиментите на премиера, щяхме да Ви обясним и по този начин щяхме да бъдем много по-ясни и по-убедителни. Благодаря Ви.

Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов поради провала в политиката за противодействие на корупцията.“ Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този вот започна като безсмислен, но завърши като циничен, затова гласувахме и „против“. По време на дебатите най-вероятно щяхме да гласуваме „въздържали се“, но вчера колега от парламентарната група на „БСП за България“ си позволи да напада и да обижда единствената парламентарна партия и парламентарна група, която по никакъв начин – и в хода на дебатите стана ясно, че не е замесена в корупция, в далавери, в шуробаджанащина, като я нарече безнадеждна. Безнадеждна в кое – в корупцията, в която сте свикнали да живеете? Да, но по-лошото от това е, че каза, че единственият начин, за да успее този вот на недоверие е, че разчитат на парламентарната група на Патриотите. И аз питам: на коя парламентарна група и с какви хора искате да Ви мине вотът – на тези, на които постоянно говорите в публичното пространство, че им държите копчето и всеки момент можете да го натиснете и да свалите правителството? На тези, които в предни в предни парламенти ги наричате националисти, фашисти и така нататък, и ги използвате за златен пръст за Вашето управление? На тези, които вчера или онзи ден си позволиха да наричат Ваши колеги с обидни думи и да ги сравнят с Анита Мейзер? Това ли е нивото, на което разчитате? Считате ли, че по този начин може да мине един истински, според Вас, вот на недоверие? Нека да се обърнем към истинските ценности, към морала, към некорумпираността, и когато Вашата лидерка в началото излезе и каза: „Ние знаем, че от другите парламентарни групи ще ни засипят с това, че и Вие сте били корумпирани преди това“ – не, моралното беше да каже: „Ние знаем, че и ние бяхме корумпирани“.